Sáttmálinn er hornsteinn samstarfs ríkjanna sem kristallast í Norðurlandaráði. Af því tilefni verður fánum Norðurlandanna flaggað hér við inngang Alþingishússins á sunnudaginn og í gærmorgun sat ég sem 1. varaforseti Alþingis fjarfund með forsetum þjóðþinga Norðurlanda til að ræða norræna samvinnu á tímum sem þessum. Ég hvet hv. alþingismenn til að njóta dags Norðurlanda og taka þátt í því starfi sem þar er boðið upp á.

Virðulegi forseti. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra mælti fyrr í vikunni fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um ráðstöfun eignarhlutar Íslandsbanka. Til stendur að klára sölu á bankanum, söluferli sem Sjálfstæðisflokkurinn setti af stað. Ég fagna því að sjálfsögðu. Það sem vakti samt hvað mesta athygli var skörp U-beygja Flokks fólksins í málinu. Flokkurinn hefur áður vaðið á súðum í umræðunni um fyrri söluferli og sjaldan sparað stóru orðin í því samhengi. Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra hefur farið þar fremst í flokki eins og oft áður. Fór hún fyrir nefndaráliti hér í þessum sal um að vísa ætti frumvarpi um sölu á bankanum frá.

Loks var það meðal kosningaloforða flokksins í nóvember síðastliðnum að flokkurinn væri alfarið andsnúinn sölu á Íslandsbanka. En nú hefur allt breyst. Hv. þingmaður er orðinn hæstv. ráðherra. Kosningaloforðið og fyrri sannfæring virðast jafnframt farin fyrir bí. Batnandi mönnum er þó best að lifa, frú forseti, og það vakna því spurningar um hvað búi hér nákvæmlega að baki. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Hvað varð til þess að Flokkur fólksins skipti um skoðun í þessu ágæta máli?

Þessi arfur sem gert var ráð fyrir í fjárlögum fráfarandi ríkisstjórnar — við tókum hann í fangið og við fylgjum málum eftir. Það hefur aldrei komið til tals í núverandi ríkisstjórn að ýfa upp fjárlögin eða eitt eða neitt slíkt til að gjörbreyta öllum forsendum. Hins vegar eru gleðifréttirnar þær að þessi sala

Hann mætti þó reyndar ekki til leiks fyrr en hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir kallaði eftir þátttöku Flokks fólksins í umræðunni og þau hafa hingað til ekki talið eftir sér að ræða sölu á Íslandsbanka. En af En af orðum talsmanns Flokks fólksins mátti þó greina að Landsbankinn ætti svo að verða samfélagsbanki, eitthvað sem hefur verið í stefnuyfirlýsingu Flokks fólksins varðandi Landsbanka Íslands og flokkurinn hefur lengi talað fyrir. Það er því ekki hægt annað en að spyrja hæstv. ráðherra hvort þetta sé einmitt það sem Flokkur fólksins fékk í gegn

Frú forseti. Ég beini spurningu til hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra er varðar frumvarp sem ráðherrann mælir fyrir hér síðar í dag í tengslum við lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ég las mig í gegnum málið og í sjötta lið greinargerðarinnar þar sem er fjallað um mat á áhrifum segir, með leyfi forseta: „Er því ekki gert ráð fyrir því að frumvarpið hafi áhrif á fjárhag ríkissjóðs Og áfram heldur örlítið síðar í greinargerðinni, með leyfi forseta: „Er ekki gert ráð fyrir því að frumvarpið hafi áhrif á fjárhag sveitarfélaga …“ Matið er sem sagt það að frumvarpið hafi hvorki áhrif á fjárhag ríkissjóðs né sveitarfélaga. Þessi fyrirspurn mín snýst ekki um hagsmuni og réttindi fatlaðs fólks per se heldur mat á áhrifum frumvarpsins, kostnaðarmat. Nú erum við nýbúin að fylgjast með því að ríkisstjórnin ákvað að taka yfir tvo útgjaldaþætti sveitarfélaga, til að styðja við sveitarfélögin til að ráða við kostnað við nýgerða kjarasamninga við kennara, nánar tiltekið börn með fjölþættan vanda og uppbyggingu hjúkrunarheimila. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra út í þetta. Nú birtist á fundi sem Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu áttu með þingmönnum höfuðborgarkjördæmanna í kjördæmaviku mat á þessum kostnaði. Þetta mat, þegar búið er að taka til hliðar það sem snýr að fjölþættum vanda, er hvorki meira né minna en 14,4 milljarðar á ári. 14,4 milljarðar á ári. Og hér segir í greinargerð frumvarpsins að málið hafi ekki áhrif á fjárhag ríkissjóðs og ekki áhrif á fjárhag sveitarfélaga.

að leiða fram hvað er átt við í greinargerðinni með því, eins og stendur, að það sé ekki gert ráð fyrir þessu. Það er nefnilega ekki gert ráð fyrir því í greinargerð af því að við höfum ekki nákvæma útlistun á því hver kostnaðurinn verður við löggildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fyrr en hann er kominn til framkvæmda. Við gerum okkur ekki grein fyrir umfanginu en við vitum að fráfarandi ríkisstjórn var búin að undirbúa það vel að við gætum gengið í það að löggilda samninginn og taldi sig vera búna að girða fyrir flestar þær hindranir sem hugsanlega væru ófyrirséðar. Það er í rauninni hluti af því sem við höfum tekið í fangið. Þannig að eitt af því góða sem hafði verið undirbúið ágætlega en verður í raun og veru — alveg eins og ef eitthvað verður um málsóknir eða eitthvað vegna þess að við erum ekki að sinna þeim réttindum sem samningurinn veitir fötluðu fólki þá náttúrlega mun ríkið þurfa að bera kostnað af því. Við erum líka að löggilda þarna viðauka við samninginn sem gæti hugsanlega verið kostnaðarsamasti hluti samningsins. En allt á þetta eftir að koma í ljós og við munum fylgja því eftir, í rauninni hvað sem það kostar. Það má tala um það hvernig sem er og það má kalla það hvað sem er en ég óska okkur öllum til hamingju með þann stóra áfanga sem við erum að fara að ná núna þegar ég mæli í 1. umræðu fyrir máli um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og ég veit að hver og einn einasti þingmaður hér inni mun greiða því atkvæði sitt af öllu hjarta.

í 14,4 milljörðum á ári — í ljósi þess hvaða áhrif nýgerðir kjarasamningar kennara höfðu á sálarró sveitarstjórnarmanna landið um kring. Mig langar bara í þessari seinni fyrirspurn minni til að spyrja hæstv. ráðherra, teiknar einhvern veginn upp þá mynd að þetta muni bara allt kom í ljós: Er það boðlegt, burt séð frá efnisatriðum málsins, að hér séu lögð fram frumvörp sem kalla fram

Tel ég að sveitarfélögin hafi ekki vitað hvað þau voru að gera þegar þau voru að kostnaðarmeta? Nei, það er ekki það sem ég segi. Hins vegar er inni í því kostnaðarmati verið að gera ráð fyrir því að skilyrðislaust eigi allir fatlaðir rétt á t.d. svokallaðri NPA-þjónustu sem er afskaplega dýr liður í þjónustu við fatlað fólk.

og við myndum uppfylla allar okkar skuldbindingar gagnvart sveitarfélögunum hvað lýtur að því að framfylgja NPA-þjónustu til allra þeirra fatlaðra sem á þurfa að halda. Ég ítreka aftur: Það er í rauninni komið nóg af því að fatlað fólk sé látið sitja heima án þjónustu til að bíða eftir því skilyrðislausa réttlæti sem þau eiga skilið sem hluti af því velferðarsamfélagi sem við viljum kalla okkur.

Í gegnum tíðina hefur hæstv. ráðherra verið skýr í afstöðu sinni til Evrópusambandsins og tekið afgerandi afstöðu gegn aðild Íslands að sambandinu. Með leyfi forseta: „Það væri verri hlutur fyrir íslenskan almenning að ganga í Evrópusambandið en nokkuð annað sem hægt væri að hugsa sér. Við myndum missa fullveldið, sjávarútveginn og okkar sjálfsákvörðunarrétt.“ Þessi orð hæstv. ráðherra eru sterk og þau endurspegla andstöðu sem margir Íslendingar deila. Flokkur fólksins hefur einnig á sinni stefnuskrá tekið skýra afstöðu gegn aðild og talar fyrir því að Ísland standi utan sambandsins til að vernda þjóðhagslega hagsmuni. ESB er ekki það sama og það var. Sambandið hefur veikst á mörgum sviðum og ekki sýnt þann stöðugleika sem fólk vildi sjá. Hnignun í samstarfi og vaxandi vantraust innan ESB-ríkjanna sjálfra ætti einnig að kalla á varfærni og gagnrýna hugsun. Einhverjir hafa fært þau rök fyrir inngöngu að það sé til þess að ná verðbólgu og vöxtum niður, en hafa fært sig yfir á vagn varnar- og öryggismála í dag þegar við sjáum vexti á niðurleið. Við búum vissulega við óvissu í alþjóðakerfinu sem krefst þess að við stöndum vaktina í varnarmálum og utanríkisstefnu en slík staða réttlætir ekki róttækar stefnubreytingar. Að ganga í ESB væri stærsta utanríkisákvörðun sem Ísland tæki frá lýðveldisstofnun og krefst vandaðs undirbúnings. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Styður hæstv. ráðherra það að flýta þjóðaratkvæðagreiðslu um inngöngu Íslands í Evrópusambandið?

sem gefur mér tækifæri á því að ítreka það að allt sem kom fram í fyrri hluta hennar fyrirspurnar á við rök að styðjast. Flokkur fólksins er alfarið á móti inngöngu Íslands í Evrópusambandið, algerlega, bæði núna og þá. Hvað framtíðin ber í skauti sér get ég ekki svarað fyrir. Það virðist gæta einhvers skringilegs misskilnings þegar við erum að tala um þjóðaratkvæðagreiðslu.

um inngöngu í Evrópusambandið þar sem í rauninni Íslendingum öllum gefst tækifæri á því að segja sína skoðun um það. Þetta er lýðræðislegt mannréttindamál og eins og Flokkur fólksins hefur alltaf sagt: Við erum algjörlega hlynnt beinu lýðræði. Við treystum þjóðinni algjörlega fyrir því að taka ákvarðanir. Flokkur fólksins mun í öllu virða þær ákvarðanir sem þjóðin tekur sjálf við kjörborðið þannig að áfram segi ég það, svo það sé hafið yfir allan vafa: Flokkur fólksins mun segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Flokkur fólksins mun gera það, hv. þm. Ingibjörg Isaksen, vegna þess að Flokkur fólksins er alfarið á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þarna er bara hafsjór á milli og það er eiginlega sorglegt ef hv. þingmenn gera ekki greinarmun á þjóðaratkvæðagreiðslu sem felur í sér spurninguna til þjóðarinnar um það hvort hún vilji hefja aðildarviðræður eða spurningu til þjóðarinnar um hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið. Hvort við eigum að flýta þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu eins og hv. þingmaður nefnir — ég sé enga ástæðu til þess. Það hefur ekki komið inn á mitt borð og ég hef ekki tekið neina ákvörðun hvað það varðar eða hef þurft að ræða það til þessa, þannig að Flokkur fólksins segir nei.

að það er mikilvægt að við horfum raunsætt á stöðuna. Það er nefnilega oft látið líta svo út eins og viðræður við ESB séu bara ákveðin skoðunarferð, að við séum að kíkja í pakkann. En staðreyndin er sú að aðildarviðræður eru aðlögunarferli.

„Það er augljóst að Evrópusambandið er ekki í sömu stöðu og áður. Það er mikil ólga innan sambandsins og Ísland ætti ekki að fórna sjálfstæði sínu fyrir slíkt.“ Við verðum að tryggja að þjóðin fái allar upplýsingar áður en gengið er til kosninga og að við undirbúum okkur vel því að ESB er að breytast og ekki til batnaðar og við eigum ekki að nota auðlindir Íslands sem skiptimynt fyrir inngöngu. Ég spyr hæstv. ráðherra: Ef þjóðin samþykkir inngöngu í ESB getur ráðherrann þá fullyrt hér í dag að hún muni virða þá niðurstöðu og vinna af heilindum að því að fylgja þeirri vegferð eftir þó svo að hún telji hana ranga?

Ég veit ekki hvort hv. þingmaður áttar sig ekki á því að við erum hér í umboði kjósenda. Við erum hér starfandi fyrir þjóðina, í hennar umboði, og það mun ég halda áfram að gera af öllu mínu hjarta. Þannig að ef þjóðin mín talar í þjóðaratkvæðagreiðslu, þó að ég sé henni ekki sammála, þá mun ég í öllum tilvikum samþykkja þá niðurstöðu vegna þess að ég treysti þjóðinni minni til að rata réttan veg sem er henni fyrir bestu.

Virðulegur forseti. Það er þyngra en tárum taki að horfa upp á ungt fólk sem glímir við fjölþætt geðræn vandamál missa úrræði á borð við Janus endurhæfingu og þá lífsbjörg sem slíku úrræði fylgir. Janus endurhæfing neyðist til að loka dyrum sínum 1. júní næstkomandi vegna þess að stjórnvöld hafa sagt upp samningi við úrræðið. Unga fólkið missir þannig aðgengi sitt að einstaklingsmiðaðri geðendurhæfingu undir handleiðslu sérhæfðra fagaðila. Þetta eru einstaklingar sem kerfið hefur þegar brugðist. Foreldrar og aðstandendur hafa lýst yfir þungum áhyggjum og benda á að mörg þessara ungmenna hafi ekki á annan stað að leita og nú þegar hafa hátt í 2.400 manns skrifað undir áskorun til ríkisstjórnarinnar um að hverfa frá þessari ákvörðun. Hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra hefur ítrekað talað í pontu um nauðsyn þess að standa vörð um okkar minnstu bræður og systur. En hvað nú? Ætlar ríkisstjórnin að svipta Janus endurhæfingu rekstrargrundvelli sínum og skilja unga viðkvæma einstaklinga eftir í lausu lofti? Virðulegi forseti. Hvernig getur ráðherra horft upp á þetta án þess að grípa inn